По ред за въпрос е парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Заповядайте, господин Ананиев за въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаема госпожо Вицепремиер! Моят въпрос е свързан, разбира се, с темата за газа, която е доста актуална в момента, и засяга всички български граждани и бизнес. Въпросът ми е към премиера Кирил Петков. По принцип всички знаем, че войната влияе на икономиката на Европа, но този сектор е особено засегнат от това, което се случва. Даже когато дойдоха добрите новини от САЩ за договорения втечнен газ, моментално усетихме хибридния натиск в социалните социалните мрежи и не само. Бяха активизирани и други форми на протест, за съжаление, и от политически субекти. Но въпросът ми не е свързан с втечнения газ, а с азерския газ, господин Премиер. Твърди се, че ще започнем да получаваме пълните договорени количества азерски газ през септември или октомври – вярно ли е това? Има ли вариант всъщност това да стане по-рано? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ананиев. Заповядайте, господин Петков за отговор.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Това е много важен въпрос, защото енергийната сигурност зависи от нашите диверсифицирани доставки на природен газ. Както знаете, ние успяхме да договорим много добри цени, много под европейско- пазарните, от САЩ, но добрата новина днес е, че това, което до този момент беше обвързано с изпълнението на гръцката връзка, за да имаме доставки от азерски газ, вече няма да е това факт. Ще можем да си получим цялото количество от азерски газ, преди връзката да бъде финализирана, още от 1 юли. (Възгласи: Това показва, че когато има истински устрем за диверсификация и истинско желание за диверсификация, нашите партньори са готови да подадат ръка. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петков. За реплика – заповядайте, господин Ананиев. Уважаеми господин Премиер, благодаря Ви за тези добри новини. Аз искам да поздравя Вашите усилия и усилията на кабинета да се справи с тази криза, но всъщност за пореден път успяхте да разбиете много от опорките на опозицията, които последните няколко дни се упражняваха доста често относно газа и какво се случва там. Но за пореден път правителството доказва, че опозицията произвежда фалшиви новини, а ние работим за интересите на България. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Дуплика? Няма да има дуплика. Жечо Станков за въпрос от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Председател, господин Премиер, госпожо Вицепремиер! По времето на правителството на ГЕРБ всяка една сделка, която се организираше от „Булгаргаз“, за доставка на втечнен природен газ беше публично достъпна с много ясни прости правила кой е готов в света да достави газ на България на цена, по-ниска от тази, която КЕВР определя, или на цена, по-ниска, от която се заплаща от българските граждани. С пристигането Ви в България от посещението Ви в Щатите Вие казахте пред медиите, че сте договорили два кораба с втечнен газ, като неколкократно Ви бе зададен въпросът кой ще го достави и на каква цена Вие избягвахте въпроса. Надявам се в момента да отговорите на мен. Каква ще е цената, на която ще пристигне газът в България? Кой е доставчикът на тази газ? Кога ще дойде той? Защото мога да Ви покажа и справка на терминала в Ревитуса, че в момента държавата няма как да резервира капацитет там, защото капацитетът за месец юни е изцяло пълен. Благодаря Ви. Благодаря, господин Станков. Заповядайте, господин Премиер. Само напомням – за подробни числови данни, че не може в рамките на блицконтрола да се изискват.

Да, потвърждавам думите си – цената е по ниска от тази, на която купувахме от „Газпром“ и сегашната пазарна цена на „Газпром“, и директно ще бъде доставка от американска компания без посредник. Между „Булгаргаз“ и американската компания в момента има сключен договор, който позволява тази доставка да бъде факт. А това, че не сте открили начин как тези кораби да бъдат вкарани в газовата система, значи нямате цялата информация. Мога да Ви уверя, че и двата кораба ще бъдат не само доставени, но и вкарани в нашата енергийна система. Аз не съм министърът на енергетиката. Може да отправите директните въпроси към него, но мога да уверя всички

Уважаеми колеги народни представители, господин Председател, господин Премиер, госпожо Вицепремиер! Колеги, Вие чухте ли моите два въпроса – каква е цената и кой ще ги достави? Чухте ли отговора? Не. Господин Председател, винаги по времето на ГЕРБ, когато се е налагало и се е правела такава процедура, публично в пространството са се оповестявали конкретните цифри – 20, 30, 40% отстъпка от цената на КЕВР, или отстъпка от цената, която българските граждани заплащат. Това в момента не се случва и искаме прозрачност, защото вече 13-и ден на територията на страната не е ясно пекарите, които пекат хляба си, топлофикациите, които произвеждат топла вода, такситата, които карат на природен газ, всички останали на каква цена купуват газа?! Господин Премиер, във връзка и с изказването на Вашия съпартиец – господин Ананиев, ГЕРБ никога не си е позволявал да се упражнява на темата газ. Ще Ви дам един пример извън газовия сектор. Това, че сте отишли до Одрин и сте видели, че паламудът е с 10 стотинки на килограм по-евтин, не означава, че сте договорили по-евтина риба за България. Паламудът, за да дойде до трапезата на българина, първо, трябва да бъде доставен, съответно всичките разходи по транспорта, каквито са и за газа, да бъде платена и таксата на терминала терминала за регазификация, да бъдат платени таксите и на газовия оператор DESFA в Гърция, които в най-добрия случай са пет евро на мегават, в най-добрия случай. А Вие пред медиите заявихте, че нямаме капацитет на терминала, което означава, че във Вашата сметка с мъничко по-ниската цена на газа въобще тази цифра не е включена. Другото, което е, не сравнявате правилните диапазони. Няма как да кажете, че цената на този газ, който сте договорили, е по ниска от тази, която е на цената на предходния месец. Този месец цената на газа трябва да падне с 30%. Защо ли? Защото TTF, който ценообразува 70% от нашата цена, е паднал с 30% допълнително и с няколко процента са паднали петролните деривати. Така че всичко, което е 142 лв. минус 30%,

Уважаеми народни представители! Наистина признавам, че нямам никаква идея за паламуда в Турция. Съжалявам! Но това, което искам да Ви уверя, е, че всъщност през цялото време се опитваше да ни се казва през годините, че няма диверсификация, защото още – и това е факт – газовата връзка с Гърция не е направена. Обаче се оказва, че връзката с Нея Месемврия, дава пълна възможност да вкарваме цялото количество азерски газ и това ще покаже българското правителство – че през всичките тези години

Господин Станков… Не, тя може да е две минути, но да е към мен. Господин Председател, използвах в основната си част и в репликата възможността да задам два въпроса. И в двата случая не получих отговор на нито един от двата. Вие заявихте, че този с отстъпката би бил конфиденциален или няма как да го изискаме в момента. Поне трябваше да чуем името на фирмата, защото отново не бе проведен нито търг, нито конкурс, за да знаят българските граждани от кого, на каква цена ще купуват газа. Така ли е?

Благодаря Ви, господин Председател. Драги ни министър-председател Петков! вчера, преди заседанието на Министерския съвет, в типичния за Вас стил се опитахте да направите поредното внушение по адрес на „Движение за права и свободи“ и депутата от ДПС господин Делян Пеевски. Понеже ние знаем добре, че до 2007 г. Вие сте си търсили личния късмет в друга част на света, няма как да сте в час, че ДПС е партията, която има основния принос за членството на България в НАТО, а по-късно и в Европейския съюз, именно с правителство с мандата на ДПС, от което, между другото, и господин Делян Пеевски е част, та затова проявяваме разбиране към Вашето объркване. Въпросът ни е как, за бога, на всички изредени дотук факти и на фона на неоспоримата история на ДПС като част от демократичната история на България стигнахте до умозаключението, че ДПС и господин Делян Пеевски може да имат нещо общо с Южен, Турски или Балкански поток, което Ви харесва, и трите, или каквито и да е руски обвързаности, или това е поредната Ви лъжа?! Ще помоля настоятелно отговорът Ви да е базиран само на неоспорими факти и доказателства, за да не превръщаме тази висока и свята трибуна на Народното събрание в поредния източник на фалшиви новини. Благодаря.

Уважаеми народни представители! Това, което стана ясно на всички партньори в Европейския съюз и НАТО, че един от основните инструменти на руската външна политика, и по-точно на политиката на режима на Путин, е използването на корупция. През корупция този режим успява да влияе на чужди държави, на чужди правителства и голяма част от тази корупция минава през енергийни проекти. Когато една страна реши да построи Руски поток, нека да го кажа по друг начин – Руски поток през територията на България, без да имаме шанс дори най-бедната част на България – Северозападна България, да има възможност да черпи от този газ, и похарчим три милиарда от нашите пари, на всички нас, тогава явно има някаква друга причина. (Шум и реплики.) И когато, за съжаление, се видя дори рейндж роувъра, който е паркиран в гаража

да, – тогава се вижда как тази връзка е абсолютно свързана. И за съжаление, във всички Вас, които са били част от тази според мен корупционномотивирана схема, схема, всички наши партньори го виждат това и обявяват много ясно, че този тип проекти са стандартен метод за влияние в чужди държави. Така че това беше част от нашия разговор във Вашингтон и разговор в Брюксел. Във връзка с вашия конкретен въпрос – единственото, което аз знам, е, че когато се срещнах с US Treasury, те споделиха, че „Магнитски“ като прилагане в чужда държава е най-мащабният в България до този момент и разбира се, един от тримата човека на „Магнитски“ е господин Делян Пеевски. Това е единственото, което те казаха. (Шум и реплики от ДПС.) В Treasury казаха специално името на господин Делян Пеевски като един от тримата, които са на този лист. Благодаря Ви.

(ДПС): Изключително уважаеми министър-председател Петков!

Вече малко умело започнахте да избягвате имената, за да не Ви опровергават после и да ставате за резил. Но отговор на въпроса аз не получих. Отговор на въпроса значи, че Вие бягате от внушенията, които направихте вчера. Все пак, за да пресечем възможността Ви да продължавате с фактологическите неточности – по речника на председателя, и фалшивите новини, ние от ДПС внасяме проект, с който незабавно да се създаде временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства около Южен, Турски или Балкански поток – което Ви харесва.

и след констатирания пълен отказ от предварително заявените от Вас приоритети на ББР, отново през медиите направихте внушение по адрес на ДПС и депутата ни Делян Пеевски. Явно това се прави, за да прикриете своите тежки обвързаности и бизнес зависимости с руски и други източни капитали и олигарси, много от тях очевидно част от специалните служби на съответните страни. Благодаря Ви, колеги. Тук уточняващ въпрос нямаше! Колеги, аз предлагам да се придържаме към блицконтрола – да има въпроси, да има отговори.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Председател, днес по начина на водене се опитах да Ви направя забележка, че има различни процедури по Правилника и съгласно Конституцията министрите могат да вземат по всяко време думата и да си правят изявления – политически, неполитически, каквито си искат. Ние не можем да имаме отношение към това, по тази процедура, когато се изказват министри. Но, уважаеми господин Председател, днес е ден за блицконтрол. В момента часът е 11 без 10. Допреди 15 минути министър-председателят не беше в залата на Народното събрание. Сега, присъствайки в залата на Народното събрание, когато на него му се задават въпроси да мотивира и аргументира лъжите си, изречени вчера, с факти и доказателства, той се опитва да говори всичко друго, но не и да признае от тази трибуна, че вчера онова, което е направил, е една откровена лъжа. А ако понятието лъжа не Ви харесва, това е една фактологическа неточност, както Вие казвате, която няма никакви факти зад себе си. А колкото за опита за внушения по закона „Магнитски“, доколкото знаем, Америка е демократична, правова държава.

по зададени към него въпроси и неговият подпис седи под документи, че господин Пеевски няма нищо общо. Така че България има законодателство, България има Конституция, но явно за Кирил Петков нито Конституцията, нито законите на страната, нито България е важна! (Ръкопляскания от

Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Моля Ви, когато от тази трибуна се правят внушения, макар и от министър-председателя на страната, Вие да направите строга забележка за това, защото не се случва за първи път. Правят се неверни внушения по отношение на проекта Балкански поток. Не знам откога господин министър-председателят е възприел, че има някакви корупционни практики по този проект,

господин Председател. за пореден път демонстрирахте диалогичност, но държа от името на парламентарната група да поискам във връзка със закъснението на министър-председателя, най-вероятно по много важни причини да не дойде в парламента навреме, да удължим изслушването му, за да може всички групи да си зададат въпросите и да има становище на групите. Изключително важно е! Чуха се много важни неща,

Благодаря, господин Ганев, но блицконтролът е фиксиран в чл. 104 от Правилника, без възможност за… (реплики) – момент, без възможност за Народното събрание да го променя с решение – нито местоположението в Програмата, нито продължителността. Така че аз по-скоро предлагам вместо процедури по начина на водене да преминем към въпроси, доколкото можем да зададем. Заповядайте, госпожо Атанасова. (Реплика.) Добре, имам Ви и Вас предвид. Госпожа Атанасова чака отпреди Вас. Благодаря, господин Председател. Господин Председател, процедура по начина на водене спрямо Вас. Останах с впечатление, че Вие следите стриктно нормите на Правилника и винаги, когато някой си позволи от парламентарната трибуна да прави внушения, да издава присъди, да го прекъсвате. Господин Председател, това не направихте, когато господин Кирил Петков нарече народните представители част от корупционна схема. Господин Председател, очевидно е, че Вие си давате сметка каква щета за парламентаризма, за устоите на държавността и за рушенето на авторитета на институциите води не само присъствието, закъснялото макар, на министър-председателя в залата, но и всичко изречено от него. Моля Ви, вземете бележка от моята процедура и всеки път, когато някой си позволи от парламентарната трибуна да ползва подобен език, да го прекъсвате и ако се налага,

И сте прав, че трябва да има ред в залата. Затова смятам, господин Председател, че е необходимо да разпоредите да се направи химико-токсикологичен анализ на всички присъстващи тук в залата. Мисля, че това ще помогне, за да се въведе ред в залата

Господин Председател, напоследък всички парламентарни групи вземат процедури към Вас и Ви казват какво не трябва да казват народните представители и как не трябва да говорят, и как Вие трябва да ги прекъсвате, когато кажат нещо невярно. Аз имам една по-нестандартна процедура към Вас във връзка с процедурата на госпожа Атанасова, понеже тя говори за парламентаризъм, за авторитет на институцията. Може да ѝ напомните, че забрави да се изчерви. Кажете ѝ: Госпожо Атанасова, забравихте да се изчервите. Първо, защото това, което стана с тръбата за газа, е, меко казано, схема

моля Ви да се върнем към блицконтрола. Без квалификации, без обиди. Господин Петров, за процедура ли сте?

Въпросът ми е риторичен. Считам, че е включен и че е част от дневния ред за днес – за петък. Затова ще Ви помоля да се възползвате от правото, което Ви се дава по чл. 47, ал. дейността на Народното събрание: „В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред по време на пленарното заседание.“ И съответно предложението ми е да направите такава промяна, която да удължи блицконтрола до задаването на всички въпроси и вземането на становища от парламентарните групи. Считам, че са налице такива изключителни обстоятелства,

Не може да се измества блицконтролът, защото в чл. 104 за разлика от други разпоредби в Правилника, където са фиксирани конкретни срокове, след това има поставена запетая и текста: „освен ако Народното събрание реши друго“,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Моят въпрос е кратък и е към министър председателя. Господин Петков, на 22 май Ви предстои посещение в Република Северна Македония, където се очаква да проведете, предполагам, съвместно заседание на двете правителства. Моят конкретен въпрос е: това заседание на двете правителства в пълен формат ли ще бъде, или просто Ваше посещение с избрани, заведени от Вас министри? И очаква ли се в края на това посещение да подпишете някакъв документ, какъвто и да бил той, с премиера на Република Северна Македония? Благодаря Ви.

Благодаря за въпроса. Не е финализирана срещата още в точния ѝ състав, но едно е със сигурност – ние просто продължаваме конструктивния диалог,

Господин Председател! Господин Петков, предвид кризата с газа, на която все още сме свидетели – да, тя в момента е комуникационна, понеже Вие абсолютно не отговаряте на нито един зададен въпрос по отношение на цените, които иначе широко медийно се коментира, че са по-ниски. По-ниски от какво, с колко, за колко време? Няма да го коментирам това нещо. Но следващата криза, която се задава, е кризата с петрола. Предвид начина, по който българската държава комуникира, и позициите, които заема, ние сме в неизгодна ситуация не само с така наречените ни европейски и задокеански партньори или нещо друго, в зависимост от взаимоотношенията, които Вие имате в момента с тях, и с други страни. Военният конфликт се отразява върху нашата икономика, отразява се върху джоба на всеки българин. Както и господин Василев да твърдеше, че това не се случва по този начин – ние всички го усещаме. В тази връзка, предвид, че в момента ние не сме част от изключенията за вноса на петрол – зная, че преговаряте за това и Ви пожелавам успех, защото всъщност това ще е успех за нас българите, въпреки че имам своите съмнения, че това ще се случи, какво ще направи българското правителство и има ли подготвен план, ако имаме обратна санкция? Защото това е дали ние ще успеем да договорим нещо с европейските си партньори, с които очевидно имаме голям проблем. Налага се да се молим и да правим какво ли не, за да бъдем добре. Въпреки че декларираме месеци наред как общностните ангажименти са приоритет на българската държава спрямо Европейския съюз, в обратната линия виждаме, че тотално нашите интереси не са приоритет на никой друг, освен на една група народни представители.

близкоизточни сортове нефт. Те твърдят, че няма как с по-малко от 50% да се справят. Какво правим, ако това не можем да го доставяме в България? Имате ли конкретен, ясен план кога ще го предоставите, как ще го предоставите?

Благодаря за оценката на нашите усилия, които до този момент показват резултат – че в този момент от Европейската комисия разбират, че България не е в позиция да диверсифицира и биха сложили България в списъка на страните с възможност да продължат вноса на петрол поради факта, че нашата рафинерия наистина е зависима в този момент от доставките на руски петрол. петрол. Това е така. Видяхте за газа едновременно колко бързо българското правителство се справи – въпреки че имахме 24 часа предварителна нотификация от „Газпром“, една седмица по-късно вече имаме стабилни диверсифицирани доставки от други места. На Вашия конкретен въпрос. Ние сме в постоянна връзка с рафинерията на „Лукойл“ и те ни уверяват, че имат вариант и план, ако, не дай си боже, се случи такъв факт, че няма да останем без гориво, но наистина не искаме да влизаме в този сценарий. Правим всичко, което зависи от нас, за да не влезем в този сценарий. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петков. Заповядайте, госпожо Михайлова, за реплика.

Господин Петков, ние също следим изявленията от рафинерията и всъщност това, което чуваме, е, че те не могат да вземат реакция по-рано от една година, първо. Второ, това, което казвате – че Вие сте били изненадани за 24 часа с някакви обстоятелства по отношение на газа, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ месеци по-рано задавахме въпросите, както сега започваме да задаваме за петрола. Ето, това е абсолютно реален сценарий. Да не се окаже, че в един момент отново ще се изненадаме за 24 часа по отношение на петрола?! Аз Ви чух какво ми казахте. Вие сте политик и нямате какво друго да ми кажете в момента, защото е ясно, че план конкретен, ясен и точен няма, защото в противен случай смятам, че нямаше да го пазите в дълбока тайна, както стана с Плана за възстановяване и устойчивост и така нататък. Ако имате нещо конкретно, кажете дата, дайте цифри, кажете кога ще ни го предоставите, така че ние да го разберем, защото за газа все още, въпреки че от един месец обяснявате, че сте се справили с кризата, че всичко е наред, ние нито знаем доставчици, нито цени, бизнесът продължава да работи на сляпо. В момента тръгвате със същата риторика и с петрола. Ние сме народни представители, нашият ангажимент е от името на българските граждани да Ви зададем тези въпроси и да търсим, и да очакваме отговорите им. И ги очакваме абсолютно конкретни, защото те касаят нас, всеки един ден от живота ни, всяка една сфера от живота ни и трябва да сме наясно какво и как Вие правите в момента. Благодаря. Не. Добре. Тъй като е 11,10 ч. вече, прекратявам блицконтрола и преминаваме към редовния парламентарен контрол.

на въпрос от народните представители Десислава Танева и Мария Белова; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - министър Асена Сербезова на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; на въпрос от народния представител Иван Клисурски; на въпрос от народния представител Николай Радулов; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - министър Атанас Атанасов на въпрос от народния представител Андрей Чорбанов; на въпрос от народния представител Вяра Емилова; на въпрос от народния представител Димитър Ташев; на пет въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев;

на въпрос от народния представител Васил Зашкев; на три въпроса от народния представител Зорница Стратиева; на четири въпроса от народния представител Ивайло Мирчев; на три въпроса от народния представител Иво Русчев; на въпрос от народния представител Искра Михайлова; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - министър Георги Гьоков на въпрос от народния представител Деница Сачева; на въпрос от народния представител Илин Димитров, на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов на въпрос от народния представител Андрей Чорбанов; на въпрос от народния представител Вяра Емилова; на въпрос от народните представители Десислава Танева и Мария Белова; на въпрос от народния представител Иван Петков и Благовест Кирилов; на въпрос от народния представител Илин Димитров;

на въпрос от народния представител Петър Петров; на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; - министър Иван Иванов на четири въпроса от народния представител Александър Дунчев; на въпрос от народния представител Васил Зашкев; на въпрос от народния представител Даниел Петров; на въпрос от народния представител Петър Петров; на въпрос от народния представител Златомира Мострова; на въпрос от народния представител Зорница Стратиева и Александър Дунчев; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Петър Петров; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - заместник министър-председателя Калина Константинова на седем въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; - министър-председателя Кирил Петков на въпрос от народния представител Деница Николова, на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - заместник министър-председателя и министър Корнелия Нинова на въпрос от народния представител Деница Николова; на въпрос от народните представители Десислава Атанасова и Христо Гаджев; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев;

на въпрос от народния представител Димитър Ташев; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; - министър Теодора Генчовска на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на два въпроса от народния представител Илин Димитров; на шест въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - министър Христо Проданов на въпрос от народния представител Васил Зашкев; на три въпроса от народния представител Димитър Ташев; на въпрос от народния представител Илин Димитров; на седем въпроса от народния представител Николина Ангелкова; на въпрос от народния представител Христо Гаджев. Започваме с въпросите към… Заповядайте за декларация, госпожо Атанасова.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 който е факт днес. В действителност това беше само началото на политическата криза, която придоби опустошителни измерения за всичко, на което сме свидетели днес. Преди една година, след изпълнен четиригодишен мандат, правителството на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов предаде отговорността за управлението на президента Радев и назначеното от него служебно правителство. Във времена на здравна криза, съпътствана от икономически, социални и геополитически предизвикателства, тогава така наречените партии на промяната обаче поеха курс към реваншизъм, политическа конфронтация и прокарване на червени разделителни линии в българското общество. Още тогава ние от ГЕРБ предупреждавахме, че дълбокото разделение в обществото ще попречи за решаването на който и да е било проблем пред българското общество и граждани. Нашите предупреждения всеки път се сблъскваха с лозунги и клишета от така наречените партии на протеста, които твърдяха, че всяка промяна ще бъде по-добра от статуквото от последните 12 години. На днешния ден преди една година правителството на ГЕРБ, или така нареченото от Вас статукво, или така нареченият от Вас модел Борисов, остави страната със следните параметри: брутен вътрешен продукт в размер на 132 млрд. лв.; фискален резерв – 8 млрд. 824 млн. лв.; в чакалнята на еврозоната с 3% дефицит; разплатени оперативни програми; План за възстановяване и устойчивост; преки чужди инвестиции в икономиката на стойност 2 млрд. 996 млн. лв.; 375 км построени магистрали; 3000 км рехабилитирани пътища; 2600 км ВиК мрежа; 51 пречиствателни станции; 1600 ремонтирани училища; 800 детски градини и детски ясли, също ремонтирани; цена на ток – 117 лв.; цена на газ – 37,70 лв., днес са съответно – 500 лв. на тока и 143 лв. на газа; най ниски нива на битовата престъпност; най-ниски нива на миграционния натиск; най-малко жертви от пътнотранспортни произшествия тогава. Тогава, уважаеми, хлябът беше 1 лв., днес е 2,50 лв. Тогава бензинът беше 2 лв., днес е 3,20 лв. Тогава олиото беше 3 лв., днес е някъде 7 лв. Днес, една година по-късно, България затъва в икономическа криза, върви с бързи темпове към финансова криза и дългова спирала. Стандартът на живот на българските граждани е чувствително понижен с галопираща инфлация, а червените линии вече се чертаят не между партиите на статуквото и партиите на промяната или протеста, а между самите коалиционни партньори. През последната година не беше решена нито една криза и не беше отговорено на нито едно предизвикателство. С аргумента за борба с корупцията бяха прегазвани правила на демокрацията и закони. Беше замразено строителството на магистрали и ремонти на пътища. Бяха проведени чистки в администрацията и държавните търговски дружества. Хиляди български граждани бяха подложени на репресиите на Рашковото МВР. Беше осъществен политически инженеринг, в процеса на който представители на олигархията и официалната държавна власт взаимодействаха, за да подарят служебна победа на промяната. За една нощ беше променен Изборният кодекс с цел да бъдат обслужени носителите на промяната чрез силово наложени машини за провеждане на изборите, забранени и отхвърлени във всички цивилизовани страни. Бяха извадени от нищото и продуцирани съмнителни фигури, чийто имидж беше лъскан от сутрин до вечер от медии, коментатори, анализатори. През това време българските граждани бяха лъгани системно, че промяната ще донесе лесни решения на техните проблеми. Беше проведена брутална компроматна атака срещу ГЕРБ-СДС, която завърши с незаконен арест на лидера на най-голямата опозиционна партия. След всичко това промяната победи. Променена ли е България?! Да, променена е. България е страна със спряло развитие, управлявана от шарлатани и аматьори, загубила почти всякакво влияние в региона и в Европейския съюз. Раздирана е от скандали, с обедняващо население, нарастващи дългове. Внушенията, че по време на управлението на ГЕРБ са се крадели по 8 млрд. лв., годишно завършиха с ангажимент на правителството за поемане на държавен дълг за 7 милиарда само до края на 2022 г. и само преди актуализацията на бюджета. Всяка седмица Вие поемате нов дълг. Претенциите Ви за компетентност и електронизация на управлението се сблъскаха с неспособността да се решат елементарни проблеми – един месец няма решение на хакерската атака срещу „Български пощи“. Днес никой не може да каже кога ще заработят „Български пощи“, но всеки знае и може да каже кой печели от невъзможността те да работят – това е собственикът на куриерска фирма и министър на транспорта, господин Василев. През тази една година многократно газихте Конституцията и законите до степен, в която се превърнахте в унищожители на правовия ред, сочейки за виновни други институции и криейки се зад носителството на имунитета „промяна“. Системно унищожавахте външната политика на страната до степен, в която премиерът Ви, по-късно министър, наричаше войната „операция“, а министърът Ви, по-късно премиер, нямаше усещане, че му дрънчи на война. Превърнахте външната политика – в какво ли? – в килер. Това е нивото, до което Ви посрещаха. А продажбата на националния интерес очевидно възприемате като търговия на дребно, на пробиотик например. Заявленията за морал и борба с корупцията се сблъскваха със среднощните сделки на „Булгаргаз“, с подписването на милиардни меморандуми с офшорни компании, с връщането на посредниците в газа. Сблъскаха се и с мълчанието на онези, които допреди една година виждаха корупция и злоупотреба във всяко действие на нашето правителство. Кълняха се, че борбата с корупцията е техен основен приоритет. Всички те днес са наясно в какво участват и тяхното мълчание е най-силният знак за това, че знаят в какво участват, затова и лозунгът „Нулева толерантност към корупцията“ вече се трансформира в „Нулева толерантност“. След една година се оказа, че победена беше политическата система. А това, което трябваше да бъде изчегъртване на нашата партия например, се превърна в зануляване на държавата. Българите, а за съжаление, и някои системни партии, вече прозряха, че зад призива „Изчегъртване на ГЕРБ“ стартира процес за унищожаване на основните носещи системи в държавата. Уважаеми колеги, в началото на Четиридесет и седмото народно събрание завърших декларацията си с думите и цитат от Библията – „По плодовете ще ги познаете“. Половин година по-късно плодовете от работата на настоящото мнозинство са видни за всички, дори и за онези, които продуцираха и инженерстваха създаването на тази промяна. Тези плодове се виждат в раздорите и скандалите между партиите в коалицията, в липсата на взаимно уважение между Вас, в масовите протести на работници и работодатели, в арогантното отношение към българския народ и в хроничното нагнетяване на напрежение. Във времена на война разделението и разединението в българското общество е безпрецедентно за най-новата ни история. А това са гнилите плодове на Вашата промяна. Ако преди една година Вие, партиите на промяната, сеехте Вашите ветрове, то днес всички български граждани жънат Вашите бури. Уважаеми колеги, все по-малко стават в тази зала онези представители на мнозинството, които продължават да повтарят как са отстранили ГЕРБ от власт. Държа да отбележа, че никой не ни е отстранявал. ГЕРБ приключи един успешен мандат и се съобрази с изборните резултати. Ние вярвахме, че след нас ще дойде управление, което ще надгражда, което ще води страната в посока към подобряване живота на хората, на стандарта, на покупателната способност, ще се довършат магистралите, ще се поддържа

От една година обществото живее в някакъв кошмар. Наистина никой не знае – гражданин, или представител на бизнеса, утре какво ще му се случи. Не знае дали ще бъде излъган, измамен и ограбен. Искахте управление без ГЕРБ. Получихте управление без ГЕРБ. Доволни ли сте от резултата, уважаеми представители на мнозинството? Доволни ли са Вашите избиратели? Да Ви кажа ли? Не са доволни. Никой вече не е доволен, а по-лошото е, че всички са уплашени.

единственото хубаво е, че в този парламент има опозиция, и слава богу, че и ГЕРБ е тук, защото ние с всички сили ще пречим на това да продължавате да унищожавате родината ни. За нас тя е само една. Ние друго гражданство нямаме, уважаеми колеги. Ще работим за това България отново да бъде фактор не само на Балканите, но и в Европейския съюз и българските граждани да живеят доста по-добре, а на Вас Ви остава само едно – оставка. Благодаря.

Госпожо Атанасова, тъй като споменахте моето име, няма как да не взема думата. Нека да чуем какво иска да каже господин Василев. Не съм му дал право на лично обяснение. Министрите имат право да вземат думата по всяко време.

Другите български фирми, както казах – може би не сте слушали по време на блицконтрола, в момента цената на електроенергията е същата, каквато беше септември и октомври за тях. Същата е. Данъчното бреме е по-ниско, защото успяхме да отменим няколко данъка, ако си спомняте, по време на бюджета. По високи са и минималната заплата, пенсиите са по-високи спрямо това, което Вие в продължение на 12 години се опитвахте да направите и не направихте. По-високи са данъчните облекчения за семейства. Детските градини са безплатни и когато се хвалихте колко детски градини сте изградили,

неусвоени от Столична община. Днес 10 хиляди деца в София не можаха да влязат в детска градина. Това е Вашето наследство за детските градини. За 12 години Вие казахте, че сте построили 375 км магистрални пътища. Да приемем Вашата цифра. Това е по 30 км на година. Ако трябва да строим магистрала „Хемус“ с тези темпове, следващите 10 години няма да я построим.

Точно така. Този план за възстановяване вече не само е приет, а по него са пуснати проектите. – нека да довърша, колеги. Нека да чуем какво има да ни каже министър Василев. След това ще дам възможност на всяка от групите да вземе отношение в рамките на две минути, както предвижда Правилникът, и ще можете да направите Вашите възражения към това, което ни казва министър Василев.

Не се е увеличил със седем, както Вие излъгахте българския народ от тази трибуна. Дългът е намалял. Икономиката се развива. Износът расте. Индустрията е на нива преди 2019 г. Цените за хората и за бита са проблем – проблем са. Инфлация има – не само в България, инфлация има в цяла Европа. Не е спокойно, защото има война и защото има политика на Европейската централна банка, която е доста проинфлационна до момента. Срещу инфлацията, както знаете, изпреварващо бяха вдигнати и пенсии, и минимална заплата. Второто нещо, което в момента се работи срещу инфлацията, както знаете, е пълен пакет от мерки, които да помогнат на най-засегнатите граждани. Другото нещо, което беше направено, е, ако не бяха овладени енергийните цени за бизнеса и ако не бяха останали на нивата от 1 юли енергийните цени за бита, тази криза щеше да бъде изключително по-тежка. Нека да кажа – това беше направено, въпреки че Вие оставихте системите в пълна зависимост от един доставчик, специално за газа, и пълна разруха и дефицит.

на господин Петков, че част от данните визираха негови твърдения и той трябваше да ми отговори, а не истинският министър-председател. С огромно уважение към господин Асен Василев подхождам, персонално към него, както той се обърна към мен, персонално, докато говорех, затова назовах името му, но не съм сгрешила. Към него е трябвало да бъде насочена по голямата част от декларацията – очевидно. Господин Василев, факт ли е, че брутният вътрешен продукт беше в размер на 132 милиарда, когато…

Дадох възможност на господин Василев да вземе отношение по въпрос, по който той намери за добре, да говори по тези теми. Парламентарните групи ще имат възможност да вземат отношение. Оставих минута и половина госпожа Атанасова в нарушение на Правилника да говори. КОСТАДИН

Моля Ви, колеги, нека да продължим заседанието. Ще дам възможност на всички за процедура. Колеги, няма да стане по този начин със заплахи и със закани. Има Правилник и трябва да се спазва. Казах Ви, ще има възможност за отношение след малко. ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ